br. 757. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, izvješća ste primili na sjednici. sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić, će dodatno obrazložiti prijedlog. **Marić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. U kratkim crtama, dakle osnovni razlog podnošenja ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj policiji je uskladba i usklađivanje postupovnih odredbi posebnih zakona s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, tako i slijedom toga članci 4. i 8. predloženih izmjena i dopuna dopunjuju članke 10. i 18. važećeg zakona čime se zapravo vrši u potpunosti to normativno usklađivanje postupovnih odredbi Zakona o Financijskoj policiji sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Također dozvolite mi da kažem da osim usklađivanja sa Zakonom o općem upravnom postupku u važećem zakonu su napravljene određene izmjene koje možemo reći su bile i nužne, kako bi se ovaj Zakon uskladio i sa također donešenim zakonima o trošarinama, Zakon o kaznenom postupku, Prekršajnim zakonom, zakonom o doprinosima, i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave. Nadalje, odlukom Vlade Republike Hrvatske vjerujem da svi dobro znate, osnovana je tzv. AFKOS mreža čiji je cilj zaštita financijskih interesa Europske unije i neposredna suradnja sa Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara, a čija je Financijska policija član. Sukladno navedenom Financijska policija surađuje sa navedenim Uredom, ... otkrivanja međunarodnih prijevara i prijevara unutar Europske unije, te naročito kružnih prijevara, te prijevara na štetu proračuna i fondova Dozvolite mi isto samo na kraju da kažem ovi predloženi amandmani, od Odbora za zakonodavstvo Vlada prihvaća. Hvala lijepo. za obrazovanje, znanost i kulturu gospodin zastupnik Petar Selem zakazuje sjednicu Odbora u 13 i 30 sati danas. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za financije i Državni proračun? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj policiji koji se potpuno logično predlaže donijeti po hitnom postupku. Najposlije paket drugih posebnih zakona čije se odredbe usklađuju sa Zakonom o općem upravnom postupku, a što je ujedno i jedan od uvjeta za zatvaranje pregovora sa EU u poglavlju 23 - Pravosuđe i temeljna prava. Upravo iz tog razloga Klub zastupnika HDZ-a će u potpunosti podržati ovaj ali i naravno i niz drugih zakona koje sam uvodno spomenuo. Na tu obvezu dakle na obvezu usklađivanja postupovnih odredbi i posebnih zakona pa tako i Zakona o financijskoj policiji sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku, a u kontekstu ispunjavanja mjerila poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava središnja tijela državne uprave upozorila je Vlada Republike Hrvatske posredstvom Ureda glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju RH EU. Treba reći i Treba reći i to kako se predloženim izmjenama i dopunama osim usklađivanja s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakon o financijskoj policiji usklađuje i sa odredbama niza drugih zakona, dakle Zakona o trošarinama, Zakona o kaznenom postupku, Zakonu o sustavu državne uprave, Zakona o doprinosima, Prekršajnog zakona, Zakona o carinskoj službi, te Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima uz napomenu kako se u najvećem dijelu radi o terminološkom i izričajnoj usklađivanju, te preciznijem i jasnijem propisivanju pojedinih odredbi zakona. Upravo iz tog razloga nakon što kažem nekoliko rečenica općenito o Zakonu o financijskoj policiji, ja se u ovoj svojoj raspravi u ime kluba osvrnuti samo na one po mom skromnom mišljenju najbitnije odnosno suštinske izmjene i dopune ovoga zakona. Zakon o financijskoj policiji koji je donesen 2004. godine osnovana je Financijska policija kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća obavljanje financijskog nadzora, radi snaženja financijske discipline proračunskih obveznika, suzbijanje neslužbenog gospodarstva i sprečavanja i izbjegavanja plaćanja proračunskih obveza, a sve u cilju ostvarivanja propisanih proračunskih prihoda. Zakonom su uređeni djelokrug rada, ustrojstvo upravljanja i poslovi financijske policije, te postupanje ovlasti prava i obveze zaposlenika Financijske policije. Radi obavljanja poslova Financijske policije ustrojeni su Središnji ured financijske policije sa sjedištem u Zagrebu te Postaje financijske policije. A Financijskom policijom upravlja ravnatelj koji je danas ovdje s nama. Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. važećeg zakona koja će ostati i nakon usvajanja predloženih izmjena i dopuna Financijska policija provodi financijski nadzor, zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima, što jasno govori o njezinu značaju za fiskalnu stabilnost RH. Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj policiji između ostalog predložena je izmjena članka 5. važećeg zakona odnosno njegova stavka 2. prema kojem Financijska policija naročito nadzire proizvodnju i promet naftnih derivata, duhanskih proizvoda, piva, alkohola, kave i bezalkoholnih pića u cilju utvrđivanja pravilnosti obračuna i pravodobnosti uplate posebnog poreza. Izmjena se predlaže iz razloga što iz sustava oporezivanja posebnim porezima dakle trošarinama sukladno novom Zakonu o trošarinama iz 2009. godine koji je početkom 2010. godine stupio na snagu i koji je usklađen s pravnom stečevinom EU uređen na nešto drugačiji način. Naime, spomenuti zakon se odnosi na tzv. harmonizirane trošarine EU dakle trošarine na alkohol i na alkoholna pića uključujući naravno i pivo, duhanske proizvode, energente i električnu energiju. Također zakonom je propisano da nadzor nad proizvodnjom trošarinskih proizvoda obračunavanjem i plaćanjem trošarina, popisom zaliha, namjenskim korištenjem, otpremom i kretanjem trošarinskih proizvoda, te vođenjem evidencija obavlja i Financijska policija što je dodatni razlog potrebe potrebe usklađivanja Zakona o financijskoj policiji s odredbama Zakona o trošarinama. Ovdje je još potrebno reći kako je sustav oporezivanja posebnim porezom drugih proizvoda kave, bezalkoholnih piće, motornih vozila, plovila, zrakoplova i luksuznih proizvoda ostao nepromijenjen pa je iz toga razloga u izmijenjenom članku 5. Zakona o financijskoj policiji ostavljena odredba o djelokrugu Financijske policije u smislu nadzora, proizvodnje i prometa tih proizvoda, te obračunavanja i pravodobnog plaćanja posebnog poreza. Nadalje, predlaže se proširenje djelokruga rada Financijske policije koja će ubuduće provoditi i dokazne radnje povjerene od strane Državnog odvjetništva. Sukladno Zakonu o kaznenom postupku koji je uveo institut istražitelja te postupke vezane uz otkrivanje međunarodnih poreznih i financijskih prijevara, prijevara unutar EU, a naročito tzv. kružnih prijevara i prijevara na štetu fondova EU, što podrazumijeva usku suradnju Financijske policije kao članice AFCOS mreže naše nacionalne mreže sa Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara tzv. OLAF-om. Još ću se samo osvrnuti na članak 4. prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj policiji, a koji se odnosi na usklađivanja sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku u smislu postupanja u upravnim stvarima. Naime, stupanjem na snagu novog Zakona o općem upravnom postupku iz 2009. godine što se dogodilo 1. siječnja 2010. godine, prestao je važiti Zakon o općem upravnom postupku koji je objavljen u Narodnim novinama 53/91. i 103/96. godine te sukladno kojem je postojala mogućnost da se pojedina pitanja postupka za određena upravna područja posebnim zakonom urede na drugačiji način što je omogućavalo supsidijarnu primjenu Zakona o općem upravnom postupku u odnosu na određene posebne zakone. Takva mogućnost više jednostavno ne postoji. S obzirom da je člankom 3. novog Zakona o općem upravnom postupku regulirano kako se njegove odredbe primjenjuju u postupku u svim upravnim stvarima, a da se samo pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonom urediti drugačije. Ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima, te ako tako postupanje nije protivno temeljnim odredbama i svrsi Zakona o općem upravnom postupku. Dakle, više ne postoji mogućnost supsidijarne primjene Zakona o općem upravnom postupku u odnosu na posebne zakone već se posebni zakoni eventualno mogu supsidijarno primijeniti u odnosu na Zakon o općem upravnom postupku. Upravo radi prethodno rečenog predložene izmjene odredbe članka 10. važećeg zakona na način da će Financijska policija za postupanje u upravnim stvarima primjenjivati Zakon o općem upravnom postupku, a samo za pojedina pitanja postupka koja su specifična u upravnom području poreza moći će primjenjivati odredbe Općeg poreznog zakona. Na kraju radi svega prethodno navedenog te potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa europskim ali i potrebe njegovog međusobnog usklađivanja Klub zastupnika HDZ-a podržat će predložene izmjene i dopune zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Očito je da je zbog izmjena u čitavome nizu drugih zakona došlo do situacije u kojoj valja pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj policiji kako ne bi dolazilo do diskrepance, kako ne bi dolazilo do nelogičnih rješenja i to nije samo isključivo Zakon o općem upravnom postupku nego kako vidimo čitav je niz propisa od Zakona o ustrojstvu državne uprave pa nadalje koji treba aplicirati u tekstu ovoga zakona. Generalno uzevši, klub HNS-a i HSU-a neće se protiviti ovim izmjenama i dopunama jer je doista istina da se posljedično izmjenama Zakona o općem upravnom postupku valja pristupiti usklađenju čitavoga niza drugih zakona kako bismo ispunili mjerila iz pregovaračkoga poglavlja 23. Ali želimo ukazati na jednu specifičnu situaciju koja se sada događa i koja neće biti do kraja otklonjena ovim izmjenama i dopunama, a to je ono što se definira člankom 7. ovoga predloženog zakona odnosno načinom na koji će se redefinirati članak 16. Zakona o Financijskoj policiji. bilo bi jako dobro kada bismo situaciju u kojoj nisu posve do kraja sigurna razgraničenja ne samo ovlasti već i područja djelovanja između porezne uprave, carinske uprave i Financijske policije, tada bi se dakle ovim izmjenama i dopunama te nedoumice razriješile. Razrješava se i samo jedna jedina, a to je kome Financijska policija podnosi optužne prijedloge pa se onda razina prema kojoj se ide podiže sa ustrojstvenog oblika područnoga ureda porezne uprave na ustrojstveni oblik Ministarstva financija, odnosno nadležni prekršajni sud. Međutim, ostaje meritum nedirnut, nerazriješen a to je da i carinska i porezna uprava, a s treće strane i Financijska policija u jednome dijelu slučajeva zapravo imaju gotovo iste ili identične ingerencije djelovanja kad se radi o pojedinim slučajevima ne samo oko naplate poreza i posebnih poreza, već i ostalih propisa kojima je regulirano prometovanje posebnih dobara odnosno proizvoda koji imaju specifičnu poziciju obzirom na to da se njihovo trgovanje odnosno prometovanje rješava posebnim zakonima. U tome smislu voljeli bismo da predlagatelj dobro prouči postojeću situaciju. Mi bismo voljeli da ona potiče kompeticiju između porezne uprave, carinske uprave i Financijske policije, međutim u naravi u svakodnevnom životu u radu tih službi može doći i do situacija koje zapravo onemogućavaju stvarno djelovanje jer se ne zna tko će u kojoj situaciji zapravo reagirati odnosno tko će se prvi poduhvatiti pojedinoga konkretnog slučaja. Mi se nadamo da će ovo rješenje koje se sada definira stavkom 2. članka 16. razriješiti dio tih nedoumica i tu se slažemo potpuno da je potpuno nelogično da se prekršajni postupak u slučaju kad te povrede u okviru svoje nadležnosti utvrdi Financijska policija vodi pri područnom uredu porezne uprave, ali velim voljeli bismo kada bi nadležnost i područje djelovanja carinske porezne uprave i Financijske policije bili dovoljno dobro razgraničeni da ne dolazi do nedoumica zapravo što je čija nadležnost u konkretnom postupanju. Zahvaljujem. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolega državni tajniče, kolega ravnatelju. Odmah na početku da kažem da ću Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj policiji sa konačnim prijedlogom zakona u ovakvom obliku kao što je ovdje i donesen, prihvatiti. Imali smo već ovdje u uvodu, a isto tako uz klubove otprilike saznati i sve ono manje-više što je bitno. No svakako možda vrijedi ponoviti iako to i znamo da je svakako donošenje ovog zakona vezano i za zatvaranje poglavlja 23.-Pravosuđe i temeljna prava te stoga i valjalo uskladiti ove odredbe Zakona o Financijskoj policiji s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Manje-više mi temeljne zadaće Financijske policije znamo, ali vrijedi ponoviti da je prije svega taj financijski nadzor i posao koji obavlja Financijska policija vezano uz ojačavanje same financijske discipline svih proračunskih korisnika, za što smatramo i ja osobno da uvijek iznova i napose vrijedi ponovit i naći načina kako da ta disciplina bude što kvalitetnija i bolja i vrijeme uvjete ove naše krize. Također kao što je sastavni dio nekih drugih zakona, jedan od temeljnih čimbenika koji je vezan rad i vezano uz ove zakone su …/Ne razumije se./… ne službeno gospodarstvo, a i inače često u ovoj sabornici o toj temi imamo prilike raspravljati pa i donositi zakone vezano na tu tematiku pa usuđujem se reći prije dva do tri tjedna. Svakako da Financijska policija ima jednu od bitnih uloga vezano za samo to suzbijanje neslužbenoga gospodarstva te na kraju ono što također dosta dobro znamo, a to je sprečavanje izbjegavanja plaćanja proračunskih obveza, prije svega u cilju ostvarenja samih proračunskih prihoda. Možda ovdje nije posebno rečeno, ali svakako valja napomenuti da Financijska policija svakako i naročito nadzire proizvodnju i promet naftnih derivata, proizvodnju i promet duhanskih proizvoda, piva, alkohola, kave, bezalkoholnih pića, a prije svega u cilju utvrđivanja kako pravilnosti, točnosti, a onda i pravodobnosti uplate samog posebnoga poreza jer je to jedan od bitnih čimbenika i punjenja državne blagajne. Također valja reći da je Zakonom o trošarinama od 2010. godine sustav oporezivanja posebnim porezima tj. trošarinama uveden na drugačiji način te je stoga bilo potrebno i propisano da nadzor nad proizvodnjom trošarinskih proizvoda, obračunavanje i plaćanje trošarina, popis zaliha itd. obavlja i Financijska policija. Valjalo je stoga i Zakon o Financijskoj policiji uskladiti sa odredbama Zakona o trošarini. Imajući u vidu da je sustav oporezivanja posebnim porezima tih drugih proizvoda kave, pića, motornih vozila, plovila, zrakoplova ostao nepromijenjen predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj policiji ostavlja se odredba o djelokrugu Financijske policije, a posebice u smislu kako nadzora i proizvodnje tako i prometa, te obračuna i plaćanje tog posebnoga prometa. Nadalje, u prijedlogu za donošenje ovoga zakona predlaže se unijeti i odredbu kojom Financijska policija provodi dokazne radnje povjerene od strane Državnog odvjetništva, a sukladno Zakona o kaznenom

Europske unije i neposredna suradnja sa Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara sa tzv. OLAF-om a u čemu je i sama Hrvatska država, dakle sastavni član toga. Svakako da sve ovo što je sada rečeno je dovoljno da prijedlog ovoga zakona kao što sam u uvodu i rekao podržim. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj policiji prije svega se usklađuje zbog ispunjavanja mjerila u poglavlju 23. Dakle, pravosuđe i temeljna prava, a vezano je za obvezu usklađivanja postupovnih odredbi sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Međutim, osim toga zakon se mijenja u još nekim dijelovima od kojih ću se ja u svojoj raspravi posebno osvrnuti na učinkovitost, ali i buduću ulogu Financijske policije u sustavu nadzornih službi u Hrvatskoj. U članku 1. ovog prijedloga zakona stavku 3. stoji da Financijska policija provodi postupke vezane uz otkrivanje međunarodnih poreznih i financijskih prijevara, pa ću to malo detaljnije u svojoj raspravi i pojasniti.

pomoću kojih se dobro uhodanim koracima putem povrata PDV-a iz državnih proračuna izvlače velike svote novca. I dok se u Europi fiskalne vlasti zajedno sa policijom bore protiv ovog specifičnog oblika kriminala pa imaju određena iskustva i saznanja o dijelu aktera i počinitelja Republika Hrvatska za sada je još uvijek u ovom dijelu relativno nespremna i ranjiva. Važno je naglasiti da će Hrvatska nakon pristupanja Europskoj uniji biti posebno izložena ovom obliku kriminala, jer će biti nova članica koja nema iskustva u borbi sa tim oblikom kriminala. Karakteristika kružnih prijevara je u tome da se njima bave stručnjaci i cijele grupe odvjetnika i poreznih savjetnika, pa je za učinkovitu borbu potrebno dobro i pravovremeno se pripremiti. Upravo donošenjem ovog zakona Financijskoj policiji daje se dovoljno vremena da se do datuma pristupanja Europskoj uniji učinkovito pripremi za ovakve postupke. O stupnju pripremljenosti Financijske policije izravno će ovisiti koliko će Hrvatska biti spremna za otkrivanje i sprječavanje kaznenih prijevara. Ovim zakonom izravno se i pravovremeno utječe na zaštitu hrvatskih fiskalnih interesa. Isto tako, Financijska policija kao članica AFKOS mreže surađuje i sa Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara OLAF. OLAF je ured koji je zainteresiran za zaštitu financijskih interesa Europske unije i za nadzor trošenja sredstava fondova, a Financijska policija već nekoliko godina kroz sustavnu izobrazbu službenika stvara upravo pretpostavke za suradnju sa OLAF-om na području Republike Hrvatske. Člankom 1. stavkom 3. regulira se djelokrug rada Financijske policije koji je vezan uz kružne prijevare i koji je vezan za suradnju sa OLAF-om. Nadalje, prema ovom zakonu isto tako u članku 1. stavak 3. Financijska policija će obavljati i dokazne radnje od strane Državnog odvjetništva prema Zakonu o kaznenom postupku u kojem je uveden institut istražitelja. Donošenjem ovoga zakona bit će omogućeno službenicima Financijske policije da po nalogu odvjetništva provode dokazne radnje kako je to regulirano institutom istražitelja u Zakonu o kaznenom postupku. Time će se doprinijeti i snaženju učinkovitosti, ali i snaženju Financijske policije. U najužoj svezi sa time je i promjena u članku 10. koji se odnosi na ovlasti službenika Financijske policije. Ovom izmjenom uvelike se doprinosi operativnosti i učinkovitosti provođenja dokaznih radnji i prikupljanja informacija. Naime, dosadašnjim je zakonom bilo propisano provođenje financijskih nadzora obračuna i plaćanja svih vrsta proračunskih prihoda, a ovime se omogućuje ovlaštenim službenicima Financijske policije da prema unaprijed utvrđenim pravilima i procedurama učinkovitije djeluju na prikupljanju podataka i dokaza koji mogu poslužiti u vrhu otkrivanja kaznenih djela. Osim izravne koristi koje će povećana učinkovitost donijeti kod provođenja dokaznih radnji značajni se učinci mogu očekivati kod postupaka koji su vezani za otkrivanje i sprječavanje kružnih prijevara. Dakle, na temelju svega navedenoga ja osobno podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj policiji. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja završno? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.